Уважаеми народни представители, моля заемете местата си.

Постъпило е питане от народния представител Емил Делчев Димитров към Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно актуалното правно състояние на условията за осъществяване на концесия и изпълнение на договорните задължения на концесионера. Следва да се отговори писмено до 28 януари 2010 г. Писмени отговори: писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ангел Найденов; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Тодор Великов; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;

отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос на народния представител Ваньо Шарков; писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Пламен Петров;

писмен отговор от министъра на отбраната Николай Младенов на въпрос от народния представител Бойко Великов; писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров; писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Димитър Чукарски; писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Димитър Чукарски; писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов; писмен отговор от министъра на младежта, образованието и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Огнян Пейчев;

писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Хасан Адемов и Нигяр Джафер; писмен отговор от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Ивайло Тошев. Уважаеми народни представители, продължаваме с парламентарния контрол. Започваме с министър Нона Караджова, министър на околната среда и водите, която ще отговори на въпрос на народния представител Петър Атанасов Курумбашев относно въвеждането на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници, и съответно въпросът от народния представител Тодор Димитров Великов относно причините, довели до многократното обгазяване на гр. Стара Загора през м. май и декември 2009 г. Следва въпросът на господин Петър Курумбашев, след това ще бъде въпросът от народния представител Мартин Димитров относно „временно спиране” на проекти за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници. Тъй като двата въпроса се дублират, народните представители ще могат последователно да изложат своите становища. Заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Караджова, уважаеми господин Плевнелиев, уважаеми колеги! Знаете, че преди повече от месец беше направено едно изявление от министър Караджова, в което се говореше за това, че предстои да бъде въведен мораториум върху изграждането на електроцентрали, които са базирани на възобновяеми енергийни източници. В началото на своето изказване, във връзка и с модерната напоследък тема за конфликт на интереси, съм длъжен да декларирам потенциален конфликт на интереси, тъй като работя за норвежката компания „Техно Енерджи”, която работи в областта на възобновяемите енергийни източници. Към момента тя няма дейност на територията на България. Според мен споменаването на думата „мораториум” е изключително лош знак за България и за инвеститорския интерес. Напоследък, госпожо Караджова, наблюдаваме една ревизия на това изказване, по-внимателни изкази от типа на „временна забрана”, „временно спиране”. Вчера в Комисията по околната среда и водите госпожа Манева заяви, че изобщо няма идея да се въвежда такъв мораториум, че може би ще има някакво „временно спиране” само за месец или два. Моята молба е Вие да изясните становището на министерството, тъй като вярвам, че все пак Вие сте титуляра в това министерство, въпреки смелите изявления на госпожа Манева. Искам и да ви обърна внимание върху факта, че още преди Вашето изявление администрацията започна да своеволничи и да издава различни отговори на инвеститори в тази област, които да не дават определеност изобщо дали може да се инвестира в България, или не. Аз съм готов да Ви предоставя отговор на министъра на земеделието господин Найденов, който между другото е даден на повече от 15 компании, който казва: „Отлагам да се произнеса по това дали една земеделска земя може да бъде преотредена, или не до не до изясняване и допълнително проучване за целесъобразността от изграждане на обекта с оглед на съответствието с Националната програма за добива на електроенергия от възобновяеми енергийни източници”. Той казва – аз нито се съгласявам да преотредя този имот, нито пък се съгласявам да ви откажа - просто отлагам, докато се приеме една национална програма. Между другото това е негов отговор, подписан на 15-ти ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Курумбашев, превишихте времето. Дадох Ви знак два пъти. Моля Ви, ако обичате, да се ориентирате към въпроса. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Искам да ви кажа, че администрацията, още преди да дадете това изявление, започна да дава

тъй като двата въпроса ще получат общ отговор от министър Нона Караджова. Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, господин председател. Господин Плевнелиев, госпожо Караджова, дами и господа! За разлика от господин Курумбашев искам да започна с това, че нямам конфликт на интереси по този въпрос и го задавам с пълното спокойствие на тази ситуация. Госпожо министър, много е важно да се изясни каква е позицията на вашето министерство и на правителството, тъй като повече от месец има една безтегловност. Говори се по медиите, че ще има мораториум, ще бъдат спрени проекти. Извинявайте, но не самият мораториум, а подобни слухове могат да уплашат инвеститорите. БСП и компания забъркаха една голяма каша, тъй като нямаше състезание, нямаше ясни критерии, има заявления за стотици проекти, ясно е, че всички не могат да станат. И това е на Вашата глава – ние това го разбираме, знаем, че кашата е голяма. Но трябва да въведете ясни критерии. Примерно, за земи от І до ІV категория е ясно, че не може да има такива проекти. Това са плодородни земи. За другите обаче не би трябвало да е проблем. Ако са извън „Натура 2000”, не би трябвало да е проблем. Много е важно да не бъдат изгонени инвеститорите в година, в която се очаква ръст на безработицата. Много е важно Вие днес от тази трибуна да кажете ясно какво правите – ще има ли такъв мораториум. Ако има, какво какво точно ще обхване – кои групи проекти? Защото не може такива, които имат разрешения за строеж, които са започнати, в които е инвестирано, изведнъж да бъдат спрени. Казвам директно какво е моето безпокойство – да не уплашим инвеститори, които да избягат в Румъния, в Гърция и някъде другаде и да загубим работни места в една много тежка година. година. Така че е много важно да не продължаваме тази безтегловност още повече да се говори - ще има мораториум, няма да има мораториум. Даже беше раздаден по неофициален ред един текст. един текст. Говори се за временно спиране на проектите, но това за една година ли ще бъде, за няколко месеца ли ще бъде, точно кои проекти ще бъдат засегнати, също не става ясно. Така че тази неяснота не е добра

Благодаря Ви. Госпожо Караджова, имате право на отговор, като той може да бъде развит в рамките на 6 минути. МИНИСТЪР Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Димитров! Ще започна с това, че в края на м. Ще започна с това, че в края на м. ноември, както се изисква почтено от една администрация, да обявя едно намерение, което се обсъжда – повтарям, никога не съм казвала, че ще се наложи мораториум. Това не е в компетенциите на министъра на околната среда на водите, нито в компетенциите на правителството. За целта трябва да се вземе или решение от Народното събрание, или да се променят законите, което е в компетенциите на парламента. Защо подхванах тази обществена дискусия? Причината да се прибегне до това предложение е разпространената практика да се изграждат възобновяеми енергийни източници без да бъдат отчетени всички нужди на дадена територия и негативните ефекти върху околната среда в цялост, което представлява нарушение на разпоредбите на екологичното законодателство. В резултат на това Европейската комисия през м. декември 2008 г. стартира процедура по нарушение във връзка с одобряване на икономически дейности в зона „Калиакра”. Обвинението на комисията е, че не са отчетени кумулативните въздействия на всички одобрени проекти за изграждането на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми източници. За периода до м. септември 2008 г. от Регионална инспекция по околната среда среда и водите – Варна, са одобрени около 700 вятърни генератора само в района на Калиакра, а оттогава до м. септември 2009 г. – още 800 само в Североизточна България. През м. октомври 2009 г. стартира друга процедура за нарушение от страна на Европейската комисия, която е насочена към одобряване проекти на територията на цялата страна и не само за ветрогенератори, но и за малки ВЕЦ и фотоволтаични инсталации. Също така подобни случаи са обект на разследване от страна на комисията, за което страната ни е предоставила многократно допълнителна информация, касаеща одобрението на проекти за производство на енергия от по територията на цялото Черноморско крайбрежие. За последните 4-5 години са одобрени по реда на екологичното законодателство общо 4 хил. 716 вятърни генератора, от които около 1500 са в защитени зони от мрежата „Натура”.

Тревожна е тенденцията по информация на Министерството на земеделието към значително нарастване на земеделските земи с променено предназначение и на молбите за промяна на предназначението на земеделски земи за целите на изграждането на ВИ-съоръжения. Според проучвания на специалисти за изграждане на фотоволтаични паркове със заявен само 1 мгвт пикова електрическа мощност се изискват инсталационни площи от порядъка на 50 дка, а се предвиждат проекти за огромни мощности от порядъка на 400-500 мгвт, развити на земеделски земи или горски терени. Сериозен проблем е и възможността за нарушаване на оттока на реките при изграждането на ВЕЦ. Към момента от 4-те басейнови дирекции са издадени 840 разрешения за малки ВЕЦ, от които немалко попадат в защитени зони „Натура 2000”, като е надминат потенциалът на водните обекти за такъв вид съоръжения, особено, които са предвидени за изграждане на нерегулирани течащи води.

ще бъдат определени територии, граници и вероятно квоти за съответните енергийни обекти и на тази база ще се осъществи стратегическо планиране на производството на енергия от възобновяеми Ще се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост на плана с „Натура 2000”, като по този начин ще се осигури правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда и в частност за оценка на кумулативния ефект по отношение на околната среда и на всички проекти за изграждане на съоръжения за производство на Инвеститорският интерес към възобновяемите източници в България е голям. По данни на Министерство на икономиката и енергетиката са отправени искания за присъединяване към Националната електропреносна мрежа на обекти с колосалната обща мощност около 12 хил. мгвт.

Поводът, по който повдигнах в общественото пространство дискусия по този важен въпрос, на практика изведе на преден план и много сериозни проблеми, свързани с възможността на Националната електропреносна мрежа да присъедини толкова много искания. Тези 12 хил. мгвт, за които споменах, са минали всички процедури на екологична оценка, отчуждаване на земеделски земи, като проучванията показват че една част от тях са осигурени с финансиране. Тук става въпрос за въвеждане на ред в една поредна система, която е в пълен хаос: не са изградени съответните довеждащи мрежи от съоръженията – имам предвид вятърните паркове, към електропреносната мрежа, това предстои да се изгражда. изгражда. Въпросът е много сериозен не само от гледна точка на околната среда, но е много важен от гледна точка по какъв най-евтин начин България ще достигне тези 16%. Той може да се постигне много скъпо, ако дадем приоритет примерно на фотоволтаичните инсталации, от които производството на електроенергия е четири пъти по-скъпо и това в крайна сметка ще отиде до джоба на всички граждани. За съжаление никой не е правил такъв анализ. Не само това, вече имаме две наказателни процедури, препоръки от комисията за временно преустановяване на проекти, докато се приеме националният план. Това може да стане не с

много представители, получихме конкретни предложения. Всички са съгласни, че хаосът е огромен и трябва да бъде въведен ред. Предполагам, че максимум до една седмица ще имаме решението дали много бързо ще въведем по-строги правила,

Благодаря, господин председател. И благодаря, че разрешихте това просрочване на времето както на мен, така и на колегата Димитров, така и на

киловата, защо да му бъде забранено? Ако се прави някаква временна забрана, тя трябва да се прави много диференцирано, а не да се казва ангро: „Ще спрем всичките, докато се въведе ред”. Примерно, да спрем да регистрираме коли в КАТ, докато направим много добра нова система.

Господин Курумбашев, такава междуведомствена работна група вече има и работи, именно за да се отчетат всички възможни ефекти на

Смятам, че сме предприели всичко. Що се отнася до оповестяването в пространството, мисля, че ако не го бяхме направили, щяхте да ни упрекнете, че крием. крием. Смятам това за най-добрия начин. Именно покрай това се направиха много добри срещи с представители на всички заинтересовани страни, тъй като истината се ражда в разговорите и когато нещата се сложат на масата. Благодаря. Давам думата за реплика на народния представител Мартин Димитров.

Второто, още по-важно нещо, госпожо министър: този национален план трябва да въвежда ясни критерии и да бъде приет буквално до няколко месеца. Дори лятото ще бъде късно. Вие можете ли да поемете конкретен ангажимент, че до няколко месеца ще има такъв национален план с ясни критерии какви проекти се финансират, какви не се финансират, кои получават и кои не получават одобрение – което, между другото, термин. Трябва да има състезание между тези инвеститори. Когато има голям интерес, това, което трябва да се направи, е да има ясни критерии и да получават разрешение проектите, от които България има най-голяма полза и носят най-голяма полза за обществото. Трябва да има ясни критерии и по-добрите да получават разрешение. Такъв национален план обаче не може да бъде бавен, примерно до 2011 г. Той трябва да бъде приет още през 2010 г. по най-спешния и най-бързия начин. Въпросът е дали можете да поемете ангажимент за това?!

Действително, ако се стигне до такава временна мярка – преустановяване приемането на нови заявления, то ще е до одобрението на плана, което се очаква и по закон трябва да се случи до средата на тази година. За съжаление и в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма няма наличен такъв план. Той тепърва ще се разработва, сега започва да се разработва. Надявам се това огромно изоставане да бъде преодоляно. Вярвам, че това ще се случи до средата на тази година. Компетенциите на Министерството на околната среда и водите е да се включи в процедурата за екологична оценка на този план. план. Идеята е в този план да се очертаят териториите и зоните, в които инвеститорите с висок процент на увереност биха могли да стартират своите инвестиционни намерения от гледна точка на околната среда, тоест ще бъдат очертани зони, където с висока степен на вероятност се допуска, че в процедурите по оценка за въздействие върху околната среда за всеки проект ще има голяма вероятност техните проекти Не само това. Разбрахте какъв е големият проблем за тези заявени огромни количества, за които в момента стои голяма питанка:

не е допустимо това изследване за много други страни, не само за България – това е технически въпрос, който навсякъде в света е един и същ – че една мрежа може да поеме максимум 20% енергия от възобновяеми енергийни а заявленията са за много повече от 20%. Ако се реализират, ние може би ще имаме 50% енергия от възобновяеми енергийни източници. Въпросът е, че те са подадени и трябва да бъдат удовлетворени и сега трябва да се намери решение и на този въпрос, който е оставен за решаване няколко години наред. Благодаря. Преминаваме към въпрос от народния представител Тодор Димитров Великов относно причините, довели до многократното обгазяване на гр. Стара Загора през м. декември 2009 г. Има думата народният представител Тодор Великов. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! В навечерието на най-светлия празник – Рождество Христово, старозагорци пак бяха сюрпризирани с поредната отровна порция – тричасово наднормено замърсяване на въздуха с азотен окис. То бе в такива мащаби, че принуди областният управител да свика кризисен щаб, който излезе с препоръка към жителите на града да не напускат жилищата си, работните помещения, да затварят плътно прозорците на стаите, да избягват физическа дейност на открито, особено чувствителните групи от населението – деца, възрастни хора с астма или хронични белодробни заболявания. Със заповед на областния управител 23 декември 2009 г. бе обявен за неприсъствен ден за всички детски градини, ясли и училища. С това, уважаема госпожо министър, се изчерпаха действията на държавната власт, в това число и на подопечното Ви министерство в изпълнение на задълженията съгласно чл. 8 от Закона за опазване на околната среда и чл. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, които задължават държавата да предотвратява и не допуска замърсяване на чистотата на атмосферния въздух, а ръководеното от Вас министерство и РИОС – да контролират експлоатацията на обектите с източници на вредни емисии и работата на пречиствателните им съоръжения. На 30-31 декември 2009 г. последва ново обгазяване на гр. Стара Загора с азотен оксид в продължение на 16 часа,

Този път нито бе свикан кризисен щаб, нито бе алармирано населението. Уважаема госпожо министър, във връзка с това Ви питам: известни ли са Ви фактите по обгазяването на гр. Стара Загора през м. декември 2009 г.? Какво е предприето от вашето министерство за установяване източника на замърсяване? Моля да имате предвид, че за що-годе грамотните хора обясненията за замърсяване от трафика на автомобили и ползването на твърдо гориво за битово отопление са несериозни, предвид вида на замърсителя, времето на замърсяване и интензитета му. Проверени ли са твърденията на представителите на двата потенциални замърсители на атмосферния въздух в града: Министерството на отбраната – че на 22 декември въздуха в областта; ТЕЦ „Енел Марица изток 3” - че замърсяването не е с произход от излъчванията в атмосферния въздух при технологично изгаряне на лигнитни въглища? Нещо повече, дружеството е получило сертификат за системи за управление на околната среда по международните стандарти ИСО-1401 от 2004 г. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на народния представител Евгений Желев относно обгазяването на гр. Стара Загора с азотен окис.

във връзка със зададения от вас въпрос бих искала да ви информирам следното. Министерството на околната среда и водите е обезпечило района на Стара Загора с най-много автоматични пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в сравнение с останалите райони на страната, а именно: две автоматични измервателни станции - в гр. Стара Загора, „Зелен клин” и в гр. Гълъбово, и три опси системи - в с. Могила, Остра могила и Ръжена. Последните две, подчертавам, са разположени в района на военен полигон „Змеево”. През м. декември 2009 г. в Стара Загора са отчетени превишения на стойностите на азотен диоксид. Превишенията са регистрирани за дните от 2 до 9 декември, от 21 до 24 декември и от 29 до 31 декември 2009 г. Тази цикличност се наблюдава при метеорологична обстановка, характеризираща се с много ниска стойност на вятъра – това е безветрие, стабилни инверсионни процеси, ниско атмосферно налягане и мъгла, затрудняващи дифузионните процеси, създаващи възможност за задържане на замърсителите в приземните атмосферни слоеве. За периода от 1 до 14 януари не са регистрирани нови превишения, основно поради коренна промяна в метеорологичната обстановка в района на Стара Загора. За създадената такава метеорологична обстановка е поискано становище и от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, като е потвърдено наличието на стабилни инверсионни процеси в гр. Стара Загора. Получена е допълнителна информация от неправителствената организация „Гражданско обединение – Екоцентър”, Стара Загора, които са извършили температурни измервания на гр. Стара Загора чрез оборудван самолет на височина до 1 км. За посочения период е извършвана непрекъсната инвентаризация на емисиите на замърсители от промишления сектор. Направени са проверки на място, изчисления на база налични протоколи от емисионни измервания, изчисления по утвърдена методика Коринер на емисиите от транспорта и от отоплението в битовия и обществения сектор. Трябва да бъде подчертано, че градът не е топлофициран. За същия период не са установени нови, значими източници на емисии на азотен диоксид. За допълнително изясняване на обстановката на територията на града беше разпоредено извършването на паралелни измервания с мобилна автоматична станция в кв. „Железник” и кв. „Самара”. Измерванията са извършени на разстояние, съответно 3,5 и 0,8 км от автоматичната измервателна станция „Зелен клин” и обхващат период от 23 декември 2009 до 4 януари 2010 Резултатите от измерванията не показват превишения на установените норми. Важно е да бъде посочено, че за разглеждания период от останалите четири автоматични пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух в областта не са отчетени превишения, което още веднъж потвърждава изразяваната от нас позиция, че полигон „Змеево” няма връзка с нарушеното качество на атмосферния въздух по показател азотен окис. Във връзка с коментара на господин Великов относно вида и интензитета на замърсяването ще отбележа, че съгласно резултатите от математическо моделиране моделиране за пренос на замърсители на разстояния, за да се получи в Стара Загора замърсяване с подобен интензитет, на полигона „Змеево” трябва да действа точков източник, който емитира около 16 т азотни оксиди за един час, което е абсолютно невъзможно. По отношение на приноса на ТЕЦ „Енел Марица изток 3” ще отбележа, че през периода от 19 ноември до 31 декември 2009 г. трите централи от комплекса „Марица изток” са работили със следното средно натоварване: ТЕЦ „Брикел” 50%, ТЕЦ „Марица изток 2” – 80%, и „Енел Марица изток 3” – 90% от инсталираните си мощности. Изградената система за ранно предизвестяване при неблагоприятни метеорологични условия не показва за този период значимо въздействие на емисиите на азотен диоксид от централите върху качеството на атмосферния въздух в града. Незначителният принос на трите ТЕЦ-а се потвърждава и от резултатите от извършените измервания с мобилната автоматична станция в двата жилищни квартала на града. По отношение на коментираното замърсяване на атмосферния въздух през периода 2002-2006 г. Ви информирам, че регистрираните през този период превишения се отнасят за нивата на друг замърсител – серен диоксид, и са в резултат от дейността на ТЕЦ в региона в този период. По отношение на обективния контрол върху дейността на полигона в Змейово ще посоча, че същият се гарантира от извършвания мониторинг на качеството на въздуха от двете общи системи, разположени специално за целта в района на въздействие на полигона, както и от осъществявания граждански контрол от гражданско обединение „Екоцентър”. Поради това сме убедени, че не е възможно постигане на по-голяма обективност при оценка приноса на полигона върху качеството на атмосферния въздух в региона. Уважаеми господин Великов, уважаеми господин Желев, извършеният пълен анализ на комплекса от фактори довели до превишаване на нормите за азотен диоксид показва, че причината са емисиите от автомобилния трафик с наслагване на емисии от отоплението в битовия и обществен сектор и от промишления сектор в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия през този период, създаващи възможност за задържане на замърсителя в приземния атмосферен слой през м. декември В подкрепа на изразената позиция ще посоча, че след промяната на тази метеорологична обстановка в Стара Загора от 1 януари т.г. до момента не са регистрирани превишения на праговата стойност на средночасовата норма за азотен диоксид от действащите пунктове за мониторинг на територията на областта. – Стара Загора, е предприела всички необходими действия за информиране на населението за създадения риск и за мерките, които следваше да се предприемат за ограничаване въздействието на замърсителя върху здравето на хората. Думата за реплика давам на народния представител Тодор Димитров Великов. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, не съм удовлетворен от отговора, който прочетохте тук пред нас. Това е писменият отговор на въпроса, който аз Ви зададох, и не съдържа изцяло обективната информация относно обгазяването на гр. Стара Загора.

близо 150 хил. души живеещи в Стара Загора и областта. Ние сме ползвали много експерти – и наши, и чужди, които ни уверяват, че изцяло обгазяването на Стара Загора се дължи на взривните мероприятия, мероприятия, които се извършват на територията на полигона Змейово. Трябва да Ви заявя, че двете станции, които са разположени в двете села Остра могила и Ръжена и които отчитат обстановката са оптични и не дават възможност за отчитане на реалното реалното обгазяване, което се получава от полигона в Змейово. Затова аз съм крайно учуден от отговора, който Вие ми дадохте и искам ясно и категорично да заявя: „Ред, законност и справедливост” настояват да се направи пълен контрол, за да се сложи най-накрая диагноза на това обгазяване, което тормози повече от 200 хил. жители на Стара Загора и областта. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Думата давам на министър Караджова за дуплика. Явно имате огромно желание да плашите хората и вероятно това е единствената причина да се изявявате толкова некомпетентно от трибуната на Народното събрание. Ясно от името на отговорен компетентен орган Ви отговорих какво е установено до момента обективно. Моля вашите учени, вашите източници на информация да застанат пред хората и да кажат какви са данните и кои са възможните източници. поради това, че абсолютно се преекспонира този проблем и се плашат хората, ще бъдем аз и министър Младенов на среща с обществеността в Стара Загора. Полигонът „Змейово” ще бъде отворен, за да се убедят хората. Ще дойдат учени от Института по хидрология и метрология на БАН. Уверих Ви, уверявам Ви, че това е обективната истина и сме направили всичко възможно да установим източниците. В момента няма проблем. Не плашете хората, моля Ви! Благодаря. Думата за реплика има народният представител Желев.

Едва ли има човек в тази зала, който да е повече претърпял и да е повече работил по проблемите на обгазяването на Стара Загора от мен, затова ще кажа, че аз съм удовлетворен от отговора на госпожа министър Караджова, защото тя каза ясно, че Стара Загора е снабден с най-много техника, контролираща околната среда в сравнение с други градове и области. Това е така, защото това се случи още по време на моя мандат, когато бях кмет. И тогава беше сложна ситуацията и трябваше да отговорим на страховете и тревогите на хората, които имат право да се притесняват за себе си, за здравето си и за здравето на собствените им деца и внуци. Естествено обаче ние не трябва да си позволяваме да преиграваме и да създаваме психоза, каквито тенденции в последно време пак се явяват, особено от група хора и някои областни медии, които използват именно страха, напрежението и тревогите на хората с неясни за мен цели. цели. Госпожо министър, затова колкото по-ясно и категорично говорят специалистите - без колебание, без недомлъвки, с ясен контрол на всички възможни източници на обгазяване и замърсяване, толкова по-добре. както и гражданските сдружения, местната власт, и медиите – всички те имаха възможност да влизат спокойно на полигона, когато и както искат, с предварително определен и одобрен поименен списък от Министерството на отбраната, за да могат да контролират там какво се случва. Не знам сега как е и дали това продължава. Надявам се да имат този достъп, за да има възможност гражданското общество и сдруженията – техни представители, да проверяват, да контролират, за да са спокойни хората.

в Министерския съвет съответни програми за устойчиво развитие и чистота в областта на екологията на определени райони. Такава програма беше приета програма беше приета със специално постановление на Министерския съвет относно област Стара Загора, където ясно е разписан ангажимента на държавата и на общините. Тя само трябва да се изпълнява. Още веднъж – открито, ясно, точно нека да говорят специалистите, за да успокояваме хората. Няма нужда от политизация, нито от партизация на проблема. Има нужда от професионализъм, за да са спокойни всички граждани. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата за дуплика на министър Караджова. Заповядайте. Благодаря Ви, д-р Желев, за това, което казахте. Вие минахте през кръговете на ада с всичко това и Ви благодаря, че като лекар казвате на хората за какво става въпрос. Може би пропуснах да кажа, че полигонът и в понеделник, както и след това ще бъде отворен за хората, за да видят те какво се случва там. Смятам и се надявам, че наистина това съчетание на няколко фактора

ИВАНОВ: Да благодарим на госпожа Нона Караджова – министър на околната среда и водите, за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към питания и въпроси към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството. Започваме с питане на народния представител Николай Янков Пехливанов и Станислав Тодоров Станилов относно прилагане на изискване за осигуряване на български работници при изпълнението на обект „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас”, участък Лот-2 Стара Загора-Нова Загора.

Във връзка със стартиралия конкурс за изпълнение на обект „Автомагистрала Тракия – лот 2, Стара Загора – Нова Загора” и обстойният преглед на тръжната документация ни направи впечатление един тревожен факт - в споменатата документация липсва изискване работниците на обекта да са български граждани. В условия на икономическа криза в страната ни, на нарастваща безработица и поучени от лошите практики досега сме убедени, че трябва да се защити интереса на България и българските граждани. Искам само да отбележа лошата практика със строителството на новата писта на летище София, където работната ръка беше преобладаващо от чуждестранни работници. Смятам, че е целесъобразно да се предвиди изискване минимум 90% от списъчния състав на работниците да бъдат български граждани, като правилото да важи както за главния изпълнител, така и за подизпълнителите. По наше мнение подобна мярка ще защити българските строителни работници и ще се пребори с дъмпинговите ставки на чуждестранните, особено от Македония, Турция и Албания. Така ще постигнем много съществен икономически ефект в две направления: парите, които ще се плащат като заплати, ще останат в българската икономика, и ще се намали безработицата в сектора. В допълнение, участието в мащабен проект от ранга на автомагистрала „Тракия” ще повиши квалификацията на заетите по проекта и тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. По отношение на защитата на родния бизнес можем да почерпим опит от наша съседна страна. По наши данни в Гърция не се допускат чужди фирми да изпълняват проекти с европейско финансиране, като за чужди фирми се приемат такива с над 50% негръцко участие. Смятам, че въпросът е от изключителна важност за постигане на целите по преодоляване на икономическата криза и нарастващата безработица в строителния сектор. С оглед на гореизложеното питането ни към Вас, господин министър, е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защита на интересите на България и българските граждани при изпълнението на тези проекти и смятате ли, че е възможно да се заложи изискване за националността на заетите по проекта във връзка с лот 2, за който вече е стартирал конкурсът, и ще предприемете ли мерки да включите това изискване в конкурса за останалите лотове? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Давам думата на министър Росен Плевнелиев, който да даде отговор в рамките на пет минути.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 Проектът за довършване на автомагистрала „Тракия” е включен за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” за периода 2007-2013 г. При подготовка на документациите за участие в обществените поръчки и провеждане на самата процедура Министерството на регионалното развитие и благоустройството се съобразява с принципите за възлагане на обществени поръчки, установени в чл. 2, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Документацията за възлагане на обществената поръчка беше предоставена за преглед и получени положителни оценки от Агенцията за обществените поръчки управляващият орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Асоциация „Прозрачност без граници” и от „Джаспърс” - инициативата на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Въвеждането на задължение за изпълнителя на съответната поръчка да използва изпълнителски персонал с българска националност, съответно българско гражданство, по същността си представлява въвеждане на дискриминационно условие от страна на възложителя на обществената поръчка. По този начин се ограничава кръгът на участниците в процедурата, което е в противоречие с принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при възлагане на поръчките, установено с нормата на чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3 от ЗОП. Поставянето на условие за българско гражданство на изпълнителския персонал на поръчката противоречи и на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, а именно, че възложителите нямат право да включат в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Поставеното изискване е в противоречие и с разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 7, 8 и 10 от ЗОП, които ясно определят параметрите на изискванията, касаещи доказване на техническите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката, като националността, съответно гражданството на ангажирания за изпълнение персонал, не е относима към доказване качеството на техническите възможности по процедурата. Тук искам да допълня, че разпоредба на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП въвежда в националното законодателство и принципите, и директивите - указанията на Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, а именно възлагащите органи третират икономическите оператори еднопоставено, недискриминационно и действат по прозрачен начин. Въвеждането на изискване за българска националност, съответно българско гражданство на изпълнителския персонал, на изпълнителя, нарушава принципа за свободата за установяване по чл. 43 от Договора за създаване на Европейската общност. И последно, следва да имаме предвид, че в чл. 14 от Директива 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета от от 12.12.2006 г. относно услугите на вътрешния пазар са изброени изискванията, които държавите членки е недопустимо да поставят по отношение на достъпа до или упражняването на дейност по предоставяне на услуга на тяхна територия, включително и за строителството. В забранителния списък категорично попада въвеждането на дискриминационни изисквания - пряко или непряко, основани на националност, включително свързани с националността на доставчика и неговия персонал. България като държава – член на Европейския съюз, разбира се, има своите поети ангажименти и Вие видяхте от всичките доказателства, представени досега, че ние спазваме тези изисквания. Тук искам обаче да приложа и едно становище - заключение на Министерството на труда и социалната политика, и в съгласие с това, което Вие предложихте и което казахте по отношение на това, че залагането на изискване за национална принадлежност, от една страна, на 100% от персонала, е изискване, което е неоправдано. Това е в писмо, което ние имаме от МТСП. Но от друга страна, в Закона за насърчаване на заетостта за работодателя е предвиден 10-процентният праг, за който Вие говорите, от наличния щатен състав, над който не могат да бъдат наемани чужденци.

Към момента, по данните, които имаме от Министерството на труда и социалната политика, са издадени само 1358 разрешителни за работа в България на граждани от трети страни. Това е една изключително ниска цифра. Тя доказва, че държавната политика в този сектор работи. Благодаря ви.

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, знаете много добре - за да е успешен един проект и за да завърши той в срок, трябва да бъде обезпечен със съответния човешки ресурс. Навярно при провеждането на конкурса за лот 2 на автомагистрала „Тракия” и в навечерието на избор на главен изпълнител имате яснота какъв трябва да е минималният числен състав на работещите на този обект. В тази връзка първият ми допълнителен въпрос към Вас е: колко ще е минималният числен състав, който ще работи на обекта, какъв е процентът от него, който е ръководен, и колко ще бъдат работници? Става дума, че ако евентуално търгът бъде спечелен от чуждестранна компания, най-вероятно целият управленски екип ще бъде от чуждестранни граждани. чуждестранни граждани. Или зададен по друг начин въпросът: каква заетост вие ще осигурите на този обект в продължение на три години? Знаете, че строителният сектор беше най-силно развиващият се в последните пет години. Много голяма част от българското население се прехранваше от тази дейност и свързаните със строителството дейности. Във времето на криза този сектор пострада най-много. По наша информация спрямо м. януари 2009 г. приблизително 60% от работещите в строителството и в сходните с него сектори в момента са останали без работа. Тези хора трудно ще се преквалифицират и трудно ще си намерят работа в други области. Вие нееднократно заявявахте, че кризата в сектора ще се компенсира с изпълнение на проекти, финансирани със средства по европейските програми. Вторият ми въпрос към Вас е: и в Министерския съвет, съгласно която максимален процент от средствата, усвоени по тези проекти, да останат в България и да се влеят в българската икономика? Имате ли някаква стратегия по какъв начин максимален процент български граждани да ангажирате по изпълнението на тези проекти и предвиждате ли законодателни инициативи? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Давам думата на министър Плевнелиев да отговори на двата уточняващи въпроса в рамките на три минути.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

От гледна точка на Вашето предположение, че около 60% от работещите в строителната индустрия в момента са останали без работа – не мога да се съглася с Вас. Точните цифри показват, че в регистъра на строителните компании от около от около 5560 компании има около 1500, които отпаднаха. Това е факт. Тоест около 30% от строителните компании изпитват затруднения. От друга гледна точка обаче цифрите показват, че броят на заетите в строителството от около 250 хил. регистрирани падна на малко под 200 хиляди, така че може би не трябва да говорим за 60%, а за около 35-40 хил. човека, което сигнализират Камарата на строителите в България и Браншовата организация „Пътища”. Уверявам ви че имаме ежедневна

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! В предишния мандат с предходния министър имахме постоянни прения по тези въпроси. Разбира се, от тази работа не излизаше нищо по една проста причина. Виждате, че нашият въпрос се отнася към защита на националните интереси в тази сфера, в която Вие сте министър

Те строят голяма сграда на бул. „Цариградско шосе”. Проверете им работниците. Там има 2-3 до 7 чужди граждани - австрийци и германци, които са само в ръководството и контрола. Всички останали са българи.

докарани тук от Турция, като много голяма част от тях работят без разрешителни. При миналото правителство съм призовавал това да бъде проверявано, проверявал съм лично няколко пъти и съм се убедил, че това е така, но те имаха политически чадър.

затова задаваме този въпрос и ще продължим да задаваме подобни въпроси, тъй като сме дълбоко убедени, а това се вижда от медиите и при управлението на господин Сакскобургготски, и при господин Станишев, че тези фирми нарушават тотално българските закони, както други чужди фирми не ги нарушават, получаваха привилегии и се държаха по един унижаващ българското общество и неговото правителство начин. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Преминаваме към питане от народния представител Яне Георгиев Янев относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Изпълнителната власт има задължение да носи отговорност за държавната собственост. В частност съгласно Закона за държавната собственост министърът на регионалното развитие и благоустройството се грижи за недвижимите имоти, а министърът на финансите – за движимите вещи и държавната собственост. За мен като народен представител представлява голям интерес как министърът на регионалното развитие и благоустройството изпълнява това свое задължение, като вземам за пример така наречените „царски имоти”. Преди няколко месеца, сам знаете, министърът на земеделието и храните заведе в Софийския окръжен съд дело срещу Симеон Борисов Сакскобургготски

именно аз подготвих доклада и открих, че Симеон Сакскобургготски е надвзел над 5 хил. дка. Тези поземлени имоти обаче далеч не се изчерпват с така наречените царски имоти. Към тях се отнасят още имот „Саръгьол”, дворец „Врана”, имот „Царска Бистрица”, къща в с. Слатина, дворец „Ситняково”. Налице са многобройни юридически и фактически доказателства, че тези имоти са реституирани незаконосъобразно в полза на Симеон Сакскобургготски и други членове на фамилията на бившите царе. Тези доказателства бяха представени както пред Временната комисия в Четиридесетото Народно събрание, така и сега, когато от името на Парламентарната група на Ред, законност и справедливост внесохме мораториум, който Народното събрание с малки корекции прие. След като влезе в сила този мораториум, Вашите задължения стават още по-силни и още по-неотложни, за които обществеността и до момента не е получила никакви данни за предприети действия. Практически всички документи, представени във Вашето ведомство, а Вие можете да ги изисквате по служебен път, могат да Ви послужат за предприемане на конкретни действия. Във връзка с това, казусът с царските имоти би било редно да бъде пример как държавата да брани публичната държавна собственост. Затова въпросите са ми: Първо, каква е политиката на МРРБ след встъпването Ви в длъжност като министър по отношение на държавната собственост, която се владее неправомерно или спорно от други юридически и физически лица?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

и опазване на държавната собственост. Ръководейки се от принципа за върховенството на закона, няма да допусна разграничаване и неравно третиране на възникнали случаи при изпълнение на възложените ми правомощия. В съответствие с чл. 66, ал. 1 от Закона за държавната собственост, като министър на регионалното развитие и благоустройството осъществявам общо ръководство и контрол при управлението и разпореждането с недвижими имоти – държавна собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс министърът на регионалното развитие и благоустройството защитава интересите на държавата в съдебни производства по дела, които се отнасят до недвижими имоти – държавна собственост. Тук искам да отговоря конкретно на Вашия въпрос за царските имоти. Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е участвало в процеса на възстановяване на имотите на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и в архива на министерството не се съхраняват документи, касаещи така наречените царски имоти. Посочените от Вас имоти са деактувани, както следва: - дворец „Врана” е деактуван от кмета на Столична община господин Стефан Софиянски със заповед от 23 януари 2001

е деактуван със заповед № 525 от 17 ноември 2003 г. на областния управител на София област Олимпи Кътев. Възстановяването на имотите, отнети със Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис, имат техните наследници и действията по отписване на имотите е извършено на основание Решение на Конституционния съд на Република България № 12 от 4.06.1998 г. по конституционно дело от 1998 г. Тъй като в архива на министерството не се съхраняват тези документи, касаещи така наречените царски имоти, ние отправихме молба към Народното събрание за осигуряване на достъп до протоколите от заседанията на Временната комисия, формирана от Четиридесетото Народно събрание за установяване на отнетото и възстановено имущество на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и техните наследници, както и предоставяне на всички налични документи, събрани от Временната комисия във връзка с работата й. Към момента екип от експерти на МРРБ - от дирекция „Правна” и дирекция „Държавна собственост и жилищна политика”, извършва задълбочен анализ на документите. Предвид огромния обем от документи е необходимо още известно време за подготовка на искови молби. Повтарям, ние подготвяме искови молби, което е конкретна, много ясна мярка на правителството и на министерството, което се представлява от мен, в защита на държавния интерес.

Уважаеми господин министър, за разлика от други ваши колеги в Министерския съвет, Вие все пак нали живеете в България? Въпреки че сте живял достатъчно време в Германия, бяхте в България, за да видите, че вашият колега Мирослав Найденов предприе действия с тези искови молби преди повече от 3 месеца. Толкова ли чиновниците във вашето министерство не са в час, за да проследят действията на другия ваш колега? Работите в един и същи орган – Министерския съвет, за да предприемете същите действия. Аз питам: защо сега съобщавате, че тези искови молби сега ще бъдат заведени, а през това време нищо не е предприето? Трябваше да има специално питане в парламентарния контрол, за да може да се задвижи тази процедура. Искам ясен и категоричен отговор: първо, до коя дата ще бъдат внесени тези искови молби; кои са юристите, които готвят тези искови молби, защото са малко компетентните юристи в България, които познават този казус? Ако Вие изискате цялата преписка за така наречените царски имоти от всички ведомства, уверявам Ви, че нищо няма да направите, защото цялата преписка е някъде около 7 хил. страници. Това е начин, за да се забави цялата процедура. Така че очаквам конкретен отговор на тези въпроси. Давам думата на министъра за отговор. Също така като депутат Вие трябва да сте наясно с факта, че когато Министерството на земеделието и храните е свършило работа и е подало искови молби, това е станало в съвместна работа с екипите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така че ние там сме работили заедно. От тази работа, заедно. От тази работа, която беше свършена преди 3 месеца, продължаваме да работим. Обемът е огромен, искови молби ще бъдат подадени, волята на държавата е ясно изразена от двама министри, които стоят пред Вас и са предприели конкретни мерки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин министър, още веднъж ме убедихте, че или е имало натиск да не предприемате конкретни действия досега, или екипът Ви е немощен и неспособен да се справи с този изключително важен за за държавата въпрос. Защото този проблем е знаков, той съществува от 8 години. Най-добрите конституционалисти и юристи в тази държава са се произнесли. Аз съм питал голяма част от тях, като се започне от проф. Джеров и се стигне до проф. Владо Петров. Никой от тях изобщо не е търсен от вашето ведомство за консултации. Не мога да разбера, след като не са ползвани най-добрите юристи в държавата, които са запознати с казуса, кой може да напише искова молба? Или да не стане същото, което очаквам да се случи от исковите молби на министъра на земеделието и храните – те да бъдат написани съвсем формално, с цел да получат отказ и по този начин имотите на Сакскобургготски окончателно да се узаконят? Вие не ми отговорихте и на моите конкретни въпроси: кога ще бъдат внесени тези искови молби и кои са юристите, които ги подготвят? Ние живеем в условия на демокрация и би било редно този процес да бъде абсолютно прозрачен. Затова, господин министър, аз очаквам до края на м. януари Вие да си изпълните ангажиментите спрямо държавата и да предприемете конкретни действия. В противен случай ще се окаже, че Вие сте поредният министър, както в предишни правителства, който не желае или стопира решаването на този изключително важен казус. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев. Следва въпрос от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно законността на извършващото се строителство на Националната спортна зала „София”. Господин Михайлов, заповядайте да развиете въпроса си. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В отговора на въпроса на народния представител Иван Иванов на 4.12.2009 г. министър Нейков съобщи, че в момента се извършва усилено строителство на обект „Национална спортна зала”, която е най-яркият пример за брутално незаконно строителство през последните 20 години. Защо? 1. Започнатото строителство е незаконно, тъй като до момента няма избрана фирма за строителен надзор. Проектът не е проверен от технически контрол по част „конструктивна” и без тях не може да има задължителна заповед на книга на обекта (с техните имена), заверена от ДНСК. Не трябва ли ДНСК да провери гореизказаното и незабавно да спре строителството? 2. Допустимо ли е извършените до момента строителни работи да са по проект, съществено различаващ се от тръжния, при това неправомерно, и с много по-лоши функции? Ликвидирани са и неколкостотин подземни и надземни паркоместа, унищожена е една тренировъчна зала. 3. След спирането му трябва ли строителството да бъде възобновено, едва след спазването на всички законови изисквания и привеждането му в съответствие с тръжния проект и съответна проверка на цената? 4. Колко ще струва залата при горните обстоятелства? По експертна оценка цената не трябва да надвишава 60 млн. лв. да надвишава 60 млн. лв. С разликата, която е повече от 30 млн. лв., могат да се оправят много важни кръстовища в столицата. Просто искаме конкретен отговор на тези въпроси.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

е издадено разрешение за строеж № 251 от 17 ноември 2009 г. за многофункционална спортна зала на името на Министерството на физическото възпитание и спорта. Разрешението за строеж е влязло в сила на 3 декември 2009 г., вписано от главния архитект на София върху разрешението за строеж. При извършена от ДНСК проверка на място е установено, че е изпълнен масов изкоп и подложен бетон в петното на предвидения строеж. Строително-монтажните работи са извършени без осигурен строителен надзор и без да е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво в нарушение на чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. Предвид установените нарушения от заместник-началника на ДНСК е издадена заповед № 14 144 от 21 декември 2009 г. за спиране изпълнението на всички видове строително-монтажни заповедта са дадени указания за отстраняване на допуснатите нарушения. На виновните лица, допуснали извършването на нарушенията, е наложена глоба в размер на 6000 лв. По т. 2 от Вашето запитване - строителството в Република България се осъществява по одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение на строеж. В този смисъл строежът на многофункционалната спортна зала следва да се изпълнява по одобрените на 17 ноември 2009 г. инвестиционни проекти и издаденото към тях разрешение за строеж

от 29 декември 2009 г. с „ММБ Инженеринг” ЕООД за строителен надзор на обекта. На 29 декември 2009 г. е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, подписан от служител на общинската администрация. Представена е заверена заповедна книга № 76 от 29 декември 2009 г. за строеж. Предвид отстранените пропуски от заместник-началника на ДНСК е издадена заповед

така че може да зададете този въпрос към Министерството на физическото възпитание и спорта. Разбира се, това, което е изключително важно е, че Дирекция „Национален

разрешението. Вие знаете, че строителството тече още от август-септември. По какъв проект въобще се е извършил този строеж?

лв.. За мен 17 милиона са абсолютно малко в сравнение с това, което се подготвя. Това, което архитектите и експертите казват, казват, ще бъде една голяма къща, в която ще си има колони, в която ще има абсолютно всичко и на която цената няма да е повече от 30-40 милиона. Вие сам много добре знаете и казвате, че това е отговорност. Но Вие сте човек, който е много навътре в този бизнес, имате успешни проекти и знаете, че много просто може да се изискват количествени сметки какво е направено, какво е извършено, за да се види реално каква е цената и подизпълнителните фирми да я дадат. Как така за в бъдеще ще казваме: ами, това нещо ще струва 90 млн. лв., това нещо ще струва 100 милиона и т.н.? Това наистина е несериозно при условие, че това са 90 милиона държавни пари в условия на криза за инвестиция. Три месеца се извършва някакво строителство, за което се издава разрешение и се определя строителна надзорна фирма и технически контрол на 29 декември 2009 г. Това просто наистина е… Аз не знам с какви думи може да се окачестви това нещо.

По отношение на финансите още веднъж повтарям, че нашето министерство не е компетентно, но по обекти, където нашето министерство е компетентно, само за пет месеца ние сме икономисали на българските данъкоплатци 136 млн. лв. лв. Можете да влезете на сайта на министерството и да го видите. Общински проекти - едни и същи. От тройната коалиция - 52 млн. лв. Същите проекти със същите тръби, на същите местоположения - от нас след преговори - 27 млн. лв.

щях да Ви дам конкретен отговор. Щях да преговарям, щях да дам всичко от себе си и моят екип, така че да коментираме темата пари по един друг начин. Моля Ви този въпрос да го зададете към Министерството на физическото възпитание и спорта, тъй като те са компетентни. Те, разбира се, могат да се произнесат и по казуса дали проектът, който е по тръжната документация съответства на този, на който е издадено строителното разрешение и съответно това, което се изпълнява в момента. Ние като компетентно министерство и ДНСК можем и ще проверяваме дали проектът се изпълнява

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Господин министър,

На 23 юли 2009 г. пред администрацията на Националната агенция „Пътна инфраструктура” са отворени оферти за провеждане на процедурата за изпълнител на обект „Лот 22а”

Тръжната комисия е трябвало да разгледа подадените оферти и да излезе с решение до 23 октомври 2009 г. Предвид горното, въпросът ми към Вас е следният: има ли взето решение на комисията за избор на изпълнител и кога се очаква да стартира реализацията на обекта – ЛОТ 22а, проект от „България – Транзитни пътища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

Чрез открит международен търг, съобразен с правилата на финансиращата институция, на 23 юли 2009 г. в административната сграда на АПИ са отворени подадените оферти за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обект 20 – ЛОТ 22а от проекта „България – Транзитни пътища V” за горепосочения обект. Общата дължина е 109,824 км, разделен е на няколко участъка, а именно: участък № 1 – Юндола-Разлог,

с проекторешение и престои одобрение от Управителния съвет на АПИ. Решението на Управителния съвет на АПИ ще бъде взето след получаването от МРРБ на разрешение за строеж на обекта. Както виждате, ние искаме да направим точно обратното на това, което е правено започваме Хаинбоаз без строително решение, юруш, завършваме го, и тогава се чудим какво да правим. Сега искаме да направим точно обратното – няма да започваме обекта, докато нямаме строително решение. От тази гледна точка изчакваме. Строителното разрешение обаче вече е издадено. То е с № 35 от 29 декември 2009 г. и престои публикуването му в “Държавен вестник”.

и изготвяме придружителните писма до възложителя и съответните общини в едноседмичен срок. Същевременно възложителят е упражнил правото си, съгласно клауза 15 от Инструкциите за офертите и е поискал от всички участници в конкурса удължаване на срока на валидност на офертите до 31 януари 2010 г. Причината е в изтеклия срок на подадените оферти – на 19 ноември 2009 на клауза 15 от Инструкциите за офертите изисква офертите да останат валидни за период от 119 дни след крайната дата за внасяне на оферти. Две от фирмите – участници в конкурса, са отказали да удължат валидността на офертите си и на тях ще им бъде върната банковата гаранция. Съгласно т. 16.2. от Инструкциите за офертите, офертната гаранция трябва да бъде валидна за период от 56 дни след изтичане на срока на валидност на офертата и след всеки период на продължаване, поискан впоследствие. Съгласно Закона за пътищата по време на зимния сезон също така ние не можем да работим и да извършваме СМР в републиканската пътна мрежа, но след подписване на договор с избрания изпълнител, аз категорично мога да се ангажирам, тъй като имаме ясни графици

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа министри, господин Плевнелиев! Аз Ви благодаря за отговора. един от допълнителните въпроси всъщност Вие дадохте отговор – за строителното разрешение, оказва се, че това наистина е сериозна пречка и е хубаво, че този този проблем вече е решен. В тази връзка искам да Ви попитам има ли други процедури, които не са извършени и могат да забавят още изпълнението на проекта. Имам предвид отчуждителни процедури, избор на надзорна фирма. Като задаваме този въпрос, ние го правим, защото е изключително важен не само за Благоевградска и за Пазарджишка област като транспортен възел, коридор, а, от друга страна, ние сме притеснени, имайки предвид историята с фирма „Продефтики” и изпълнението на този проект в един по преден период от време, когато и парите ги няма, и пътя го няма – проблеми, които съпътстват изпълнението на всеки един такъв инфраструктурен проект. Още повече тръжната документация от проектодоговора е подготвена от предишното ръководство - на НАПИ. Ние се надяваме, че Вие, вашето ведомство и новото ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура” ще положите всички усилия не само в срок, не само с най-добра цена, а и с най-добро качество да бъде изпълнен този проект. Благодаря ви.

надзорник има, но така или иначе ние имаме пълен график за действие, тя също ще се случи. Просто добавям това към предишния отговор, който ви дадох. Така че към 31 март ние ще имаме строително решение, надзорник и пълна готовност за действие – избран изпълнител, и към 1 април изпълнението на проекта трябва да отношение на миналото, което разбира се е изключително проблематично, вие знаете, че текат дела между фирма „Продефтики” и държавата. Това разбира се е еманацията на на начина, по който се подхождало към изпълнението на проекти – дали е този път, дали магистрала „Люлин”, дали Хаинбоаз, ние наблюдаваме едно и също нещо: подписваме договорите на юруш в предишните управления на България и чак след това мислим за строителни разрешения, за процедури, за отчуждителни процедури, за надзорни фирми. Искаме да променим това нещо, искаме да направим така, че държавата да е този играч на пазара, който да спазва най ясно правилата, а не държавата да се държи по един арогантен начин. Благодаря. Благодаря на министър Плевнелиев за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към отговор на Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика, на въпрос поставен от народния представител Огнян Тетимов относно неизплащане на трудови възнаграждения на над 250 работници във фирма „Марвел” ООД – гр. Сандански. Господин Тетимов, имате възможност да развиете въпроса си.

министъра –на територията на Благоевградска област не е само един - проблемът с фирмите, а просто става тенденциозно напускането на гръцки фирми, без да уведомяват работниците.

Във фирмата работят над 250 работника, които не са получавали повече от три месеца своите възнаграждения. За същото това време на тях не са им изплащани полагаемите се осигуровки и всички плащания към държавата. Приблизително за същия период от време управителите на фирмата не са се явявали на работа. Пред работниците стои един основен проблем – те нито са уволнени, нито са освободени по друг начин от работа, не могат да напуснат по собствено желание, нито пък фирмата е обявена във фалит. На този етап трудовите книжки и всички документи, както и лични вещи, се намират във фирмата, която е заключена и работниците не могат да си ги получат. По този начин те не могат да се регистрират на трудовата борса. Има пенсионери, които не могат да подадат документи за пенсиониране; бременни, които не могат да излязат в майчинство; онкоболни, които не могат да кандидатстват за лечение по безплатните пътеки. Болшинството от тези работници дължат пари към банки и други кредитни институции и са притиснати за връщане на заемите. В тази връзка Ви моля да ми отговорите: какво ще направи държавата, за да открие собствениците на предприятието и да ги принуди да изплатят дължимите трудови обезщетения, както и да ги задължи да върнат трудовите книжки и личните вещи на работниците? Защото без тях те не могат да участват на трудовия пазар в страната. Благодаря Ви, господин Тетимов. За отговор – министър Тотю Младенов, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми господин Тетимов, в отговор на Вашия въпрос искам да Ви уведомя, че на 16 ноември м.г. в дирекция „Инспекция по труда” в Благоевград по телефона е постъпила информация за това, че на същата дата при пристигане в предприятието работници от „Марвел” ООД, Сандански, са установили, че помещенията са заключени и те нямат възможност да извършват своята дейност. При проведения телефонен разговор е отправено запитване за възможните начини за защита на трудовите права на работещите в предприятието.

При извършената проверка в шивашкия цех е установено, че цехът е заключен. Единственият работник, който е намерен на работното си място, е пазачът на смяна Емил Демерджиев, от когото са снети писмени обяснения. Според него основната причина за затварянето на цеха е обявеният фалит на фирма „Беле”, базирана в гр. Солун, Република Гърция, която снабдява фирма „Марвел” ООД с работа и материали. При проверката е изяснено, че от 14 ноември шивашкият цех е заключен и в него не се извършва производствена дейност. На работещите са изплатени всички трудови възнаграждения в пълен размер до м. септември включително. За м. октомври работниците са получили само авансово плащане – средно по около 100 лв. Осигурителните вноски са внесени в Териториална дирекция „Национална агенция по приходите” до м. октомври 2009 г. Досиетата, разчетно-платежните ведомости и цялата документация на дружеството е заключена в шивашкия цех. Към 14 ноември работещите в дружеството са около 260. Трудовите правоотношения на работниците и на служителите действително не са прекратени. При извършената проверка в Търговския регистър на фирма „Марвел” ООД – Сандански, е установено, че не е налице открито производство за обявяване в несъстоятелност. Към 18 декември законните представители на дружеството са преустановили всички контакти и комуникации със своите длъжностни лица и обслужващите ги счетоводни къщи на територията на Република България. Поради липса на законен или надлежно упълномощен представител, контролните органи на дирекция „Инспекция по труда” са обективно възпрепятствани да завършат образуваните административни производства. С оглед на това за издирването, за осъществяването на контакт с гръцките граждани, законни представители на фирма „Марвел” ООД, от наша страна на 9 декември е потърсено съдействието на Бюрото във връзка с Директива 9671 на Европейската общност на Република Гърция и на съответника – Службата по трудови и социални въпроси на посолството в Република Гърция. Съветник Димитрова пое ангажимент да проведе срещи с длъжностните лица от министерството.

за представящите “Марвел” ООД, е препратено от Министерството на заетостта и социалната защита на Гърция до Генерална дирекция „Полиция”

за възможно най-бързо връчване на призовките на законните представители на фирма „Марвел” ООД. Към момента очаквам обратна информация за предприетите от гръцките власти действия по този проблем и информация от полицията в Солун за издирването на тези лица. Уважаеми господин Тетимов, в заключение искам да Ви информирам, че при предприемането на действия по изясняването на този случай и още няколко на фирма „Марвел” в действащото законодателство има пропуски, чрез които да бъдат отстранени неблагоприятните последици за работници при прекратяване от работодателя на дейността на предприятието, без да бъдат оформени трудовите правоотношения на наетите лица. От тази гледна точка съм създал работна група, която в много бърз порядък да предложи промени в Кодекса на труда, в поднормативните и други законови актове с цел изчистването на тези въпроси.

Благодаря. Ще ползвате ли право на дуплика? Заповядайте.

Правим всичко възможно чрез полицията тези лица да бъдат издирени, да им се връчат призовките на Главна инспекция по труда и да дойдат да оправят нещата с хората